Pozdrav svima. Prva točka dnevnog reda danas je - Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu Županijskog suda u Šibeniku za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Kristine Ikić Baniček, zastupnice u Hrvatskom saboru. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu privatnog tužitelja Dinka Kreštalice za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Kristine Ikić Baniček, zastupnice u Hrvatskom saboru. Upisali smo mi dva puta istu stvar. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovića da podnese izvješće. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 4. sjednici održanoj 28. svibnja 2024. zahtjev Županijskog suda u Šibeniku poslovni broj Kž-51/2022-4 upućen predsjedniku HS-a 27. svibnja 2024. za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Kristine Ikić Baniček, zastupnice u HS-u povodom njene žalbe uložene na prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Sisku poslovni broj K-311/2018-19 od 21. prosinca 2021. u predmetu po privatnoj tužbi privatnog tužitelja Igora Ahmetovića, zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 1. i 2. Kaznenog zakona, a kojom presudom je proglašena krivom. Dalibor Domitrović zastupnik je 11. saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv njega ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak Slijedom navedenog povjerenstvo na temelju Članaka 9. i stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka po zahtjevu Županijskog suda u Šibeniku poslovni broj Kž-51/2022-4 protiv Kristine Ikić Baniček povodom njene žalbe uložene na prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Sisku poslovni broj K-311/2018-19 od 21. prosinca 2021. u predmetu po privatnoj tužbi, privatnog tužitelja Igora Ahmetovića zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 1. i 2. Kaznenoga zakona.

Hrvatskome saboru predlagati davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka kako bi mu se omogućilo da na temelju Ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja pravosudnu vlast. U predmetima gdje je podnositelj zahtjeva privatni tužitelj, uglavnom se radi dakle o kaznenim djelima klevete i uvrede, Povjerenstvo je zauzelo načelan stav da će Hrvatskome saboru predlagati uskraćivanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka. Naime, stav je Povjerenstva da institut imunitetnog prava nije utvrđen u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca već u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u vezi s tim morale poduzeti, mogle bi onemogućiti zastupniku obnašanje njegove zastupničke dužnosti te time utjecati na neometanost rada HS-a. Budući da je čl. 82 st. 2 Kaznenog zakona propisano da zastara kaznenog progona ne teče za vrijeme u kojem se prema zakonu progon ne može poduzeti ili nastaviti, odlukom HS-a odgađa se nastavak kaznenog postupka povodom žalbe uložene na prvostupanjsku presudu do isteka zastupničkog mandata zastupnika o čijem imunitetu se odlučuje. I drugo, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 5. sjednici održanoj 12. lipnja 2024. zahtjev privatnog tužitelja Dinka Kreštalice iz Zadra, zastupanog po punomoćniku Marku Križanecu, odvjetniku u Odvjetničkom društvu Križanec, Car, Pavlić & Poparić j.t.d. iz Zagreba upućen predsjedniku HS-a 3. lipnja 2024. za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Kristine Ikić Baniček pred Općinskim pred Općinskim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem K-1058/2021 po privatnoj tužbi od 28. travnja 2021. zbog kaznenog djela protiv ugleda i časti, klevete iz čl. 149 st. 2 u vezi st. 1 Kaznenog zakona. Ivana Marković, zastupnica 11. saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv iste ne može pokrenuti, niti voditi kazneni postupak. Slijedom navedenog povjerenstvo na temelju Članaka 9. i stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka po zahtjevu privatnog tužitelja Dinka Kreštalice iz Zadra protiv Kristine Ikić Baniček, zastupnice u Hrvatskom saboru pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem K-1058/2021 zbog kaznenog djela protiv ugleda i časti, klevete iz čl. 149. st. 1. i 2. Kaznenog zakona. Glasujmo. Povjerenstvo je zauzelo načelan stav da će po zahtjevu Državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela koje je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, Hrvatskome saboru predlagati davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka kako bi mu se omogućilo da na temelju Ustava i zakona samostalno i neovisno obavlja pravosudnu vlast. U predmetima gdje je podnositelj zahtjeva privatni tužitelj Povjerenstvo je zauzelo načelan stav da će HS-u predlagati uskraćivanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka. Naime, stav je Povjerenstva da institut imunitetnog prava nije utvrđen u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca već u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a vođenje kaznenog postupka kao i sve radnje koje bi se u vezi s tim morale poduzeti, mogle bi onemogućiti zastupnika u obnašanju njegove zastupničke dužnosti te time utjecati na neometanost rada HS-a. Budući da je čl. 82. st. 2. KZ propisano da zastara kaznenog progona ne teče za vrijeme u kojem se prema zakonu progon ne može poduzeti ili nastaviti odlukom HS privatnom tužitelju se ne oduzima pravo pokretanja ili vođenja kaznenog postupka protiv zastupnika jer isto može poduzeti po isteku njegova mandata. Hvala lijepo g. predsjedniče. Otvaram raspravu, prije toga samo poslali smo svim klubovima obavijest da odmah nakon ove točke idu stajališta tako da svi već to znaju, želim to reći i vama tako da ako neko još nije uspio ovaj saznat to da mu kažete. Izvolite, otvaram raspravu, najprije, drugi odbori osim ovog odbora koji, koji je sad govorio naravno ne. Molim vas otvaram raspravu i g. Ranko Ostojić daje povredu Poslovnika. Poštovani potpredsjedniče, ja imam jednu načelnu stvar, povrijeđen je čl. 23. oko zastupničkog imuniteta. Naime tu jasno piše da imunitet i pravo da se na njega pozove pripada zastupniku ili zastupnici, a ne MIP-u. Ovo govorim govorim iz načelnih razloga vrlo jednostavno, a to je ne može neko drugi umjesto zastupnika odlučit o tome hoće li se nastavit ili neće kazneni progon, hvala. To je jedno načelno pitanje, a sad ovaj ne bi ovaj, ne bih se očitovao, ne bi davao mišljenje, a ne bi davao opomene, to neka Odbor za Ustav i Poslovnik odgovori na to pitanje.

Ivana Matića i za g. Marka Kričku, znači to su naše kolege zastupnici, bit ćete i dalje zastupnici, dakle vaš mandat neće ići u mirovanje danas iako ste to htjeli odnosno kolegica Ivana Ribarić Majanović i kolega, budući kolega Ivica Ledenko danas neće prisegnuti, dakle možete se vratit svojim kućama. Razlog zašto neće bit ovih zamjena je zato što njihovi kolege iz SDP-a, kolega Đujić, tu je negdje sad ga vidim šeta i kolega Grmoja, vidim ga tu isto, nisu došli na sjednicu Odbora MIP-a i nisu omogućili svojim kolegama da, da se napravi zamjena. Ono što ja ovdje moram ipak naglasiti da javnost zna, nije bila tu također ni kolegica Antolić Vupora dakle Vupora dakle nema ni nje, dakle tu rekao sam već kolega Đujić, kolega Grmoja, kolegica Miloš, dakle oni nisu omogućili danas ovu zamjenu dakle kolege koji ste danas htjeli prisegnuti okrenite se na autocesti i vratite se kući, hvala lijepo. Hvala i vama. Replika g. Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Nisam znao da g. Zekanović sada vodi evidencije i da se njemu moramo polagat račune gdje se koji zastupnik nalazi. Ja sam recimo bio na radiju jutros, a od 8 do 9 je emisija bila znači na Poligrafu i ne može čovjek bit u dva različita mjesta u isto vrijeme, ta kemija još ne postoji, znači čisto zbog javnosti govorim da ovoga neko ne bi mislio da sam spavao doma ili da nisam na svom radnom mjestu, a ako ćemo sad za bilo koji događaj nekoga prozivat onda ovoga to ne vodi nikamo, ali ja sam razgovarao s tajnicom odbora jutros i rekao sam da sam na putu od televizije do ovdje da se sačeka pola sata i nije se sačekalo, evo ja apeliram ako možemo sad sazvat novu sjednicu MIP-a evo jer smo sad kolege tu i mislim da bi mogo bit odbor i do 12 sati još uvijek sve stignemo odradit evo ako ima volje, to je moj apel. **Radin, poštovani kolega Đujiću vi ne dobijate plaću na Hrvatskom radiju ili na Hrvatskoj televiziji, dobijate u HS, to je jedna bitna razlika, dakle vama svaki mjesec plaću isplaćuje HS, pa pa ste onda i trebali biti ovdje, sjednica je bila uredno sazvana, prioriteti su prioriteti, dakle vi ste i stranački mogli vaše kolege koji također nisu bili nagovoriti i potaknuti da budu ovdje, nisu bili, dakle vi ste konkretno osobno odgovoran zašto neće biti ove zamjene, radi vašeg nedolaska na sjednicu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin Đujić povreda Poslovnika. **Đujić, Saša (SDP)** Povrijeđen je čl. 238., dakle kolega Zekanović obmanjuje javnost jer prije svega meni plaću daju kao i vama hrvatski građani koji su nas ovdje birali i ja jedino njima polažem račune, to je prvo. Drugo, većinu u svim odborima uključujući i MIP imaju vladajuća većina, dakle i bez oporbe oni mogu funkcionirat, a vi ste dio vladajuće većine kolega Zekanoviću. Ako vi imate probleme unutar svojih redova i vama zastupnici iz većine ne dolaze,

tema su nam bile dakle dvije zamjene, jedna iz SDP-a, a jedna iz Mosta i nije istina da nismo sačekali, mada je bilo 9 čekali smo 9 i 28 da se ukaže bilo ko iz Mosta, bilo ko iz SDP-a, niko nije došao nažalost odgodit ćemo očito tu sjednicu za neki drugi termin. Da, malo neuobičajeno, moram vam dat opomenu jer je bila replika, al međutim najrađe ne bi, ali moram, ali opomena nažalost. Gospodin Krička replika. nekakav dogovor između vladajućih i oporbe da se izađe u susret kao što se sinoć izašlo u susret sa strane oporbe gdje se temeljni dogovor predsjedništva sabora da će se rasprave trajati do 19,30 pa se nastavilo raspravljati i poslije 19,30. Čisto mislim da ako je stvar inata, mislim da to nije o.k. Evo, mislim ovdje se radi isključivo baš i o meni. Kolegica koja je tu isto tako došla također tu je i kolega iz Mosta. Mislim da nikome neće pasti dlaka s glave ako se Mandatno-imunitetno povjerenstvo sastane ponovo, a mislim da je to i nekakav početak onoga što je premijer rekao da tražimo nekakvu bolju komunikaciju i bolju koordinaciju između oporbe i vladajućih oko nekih ključnih stvari. Ne kažem da je ovo ključna stvar, ali mislim da je nekakav džentlmenski sporazum koji bi trebalo ispoštivat se pošto smo svi sad tu. Tu je i predsjednik. Mislim da 15 minuta formaliziranosti odluke koja je već napravljena ne bi trebao biti problem. Zahvaljujem na dodatnom vremenu. Tolerancija prije svega. Izvolite gospodine. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani kolega Krička, to poslovnički nije moguće više, dakle to jednostavno poslovnički nije moguće i vi ćete na vašu žalost biti još zastupnik tri tjedna, bogu hvala. ako vam to smeta prigovorite kolegi Đujiću. Ako vam je drago zahvalite kolegi Đujiću. **Radin, Furio (Nezavisni)** Dobro. Time koliko vidim smo zaključili raspravu

u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika. Prvi je gospodin Marijan Pavliček koji će iznositi stajalište Kluba zastupnika, molim vas, Hrvatskih suverenista, Stranke prava i pravde i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića. Izvolite.

u ime kluba SDP-a tražimo stanku s obzirom da se trebamo konzultirati oko ove situacije, odnosno namjernog odbijanja da se ne prekinuta, već odgođena sjednica povjerenstva ne realizira. Naime, očito je da je namjerno napravljeno. Većina nije imala dovoljni broj ljudi i sad se optužuje zapravo poziciju da su krivi sa tom situacijom, a to je da su opstruirali Mandatno-imunitetno povjerenstvo. U govorima zastupnika je bilo jasno rečeno koji su razlozi, odnosno zašto nisu bili. I ja ne vidim nikakvog razloga zašto predsjednik pogotovo u situaciji kad će svi saborski zastupnici, pa i članovi Mandatno-imunitetnog povjerenstva biti tu. Ponavljam radi se o odgodi. Prema tome, nije sazivanje nove sjednice, to se da realizirati i sukladno našem Poslovniku. Iz tog razloga tražimo stanku. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Prava stanka ili možemo ići dalje? Prava. Dobro 10 minuta stanke. U 10 sati nastavljamo.

Molim vas zauzmite mjesto. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva povjerenstva Izvješće MIP-a o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Marka Krička i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Ivane Ribarić Marijanović. Izvješće mandatno, također Izvješće MIP-a o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Matića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ivice Ledenka. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Roberta Jankovića da podnese izvješće. Izvolite. Hvala vam g. potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, evo moj drugi dolazak danas ovdje za ovaj pult pokazuje da se evo i u HS može raditi na jedan ne klasični birokratski način. Već smo evo zajedno sa mojim kolegama iz MIP-a učinili dodatan napor da ne dopustimo da naše nove kolege iz SDP-a i Mosta danas ne polože prisegu i da moraju čekati još dva tjedna jer na prvoj sjednici MIP-a danas nismo imali kvorum, ali evo sazvali smo još jednu, pa smo ovdje i sa izvješćima za dvije zamjene. obnašati Ivica Ledenko. Drugo, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 6. sjednici održanoj 21. lipnja 2024. pisani zahtjev zastupnika Marka za stavljanje mandata u mirovanje, te prijedlog stranke Most kojim se Ivica Ledenko određuje zamjenikom zastupnika koji podnesci su predsjedniku HS dostavljeni 18. lipnja 2024.. Ivan Matić izabran je za zastupnika u 11. saziv HS kao kandidat na listi Mosta, Hrvatskih suverenista, Hrvatske konzervativne stranke i nezavisne liste mladih u IX. izbornoj jedinici, a zastupnički mandat mu je započeo 16. lipnja, 16. Budući da na navedenoj listi u IX. izbornoj jedinici nema neizabranih kandidata prema broju preferiranih glasova iz iste političke stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao zastupnik koji stavlja mandat u mirovanje stranka Most je u skladu s odredbom čl. 42. st. 3. Zakona o izborima zastupnika u HS odredila Ivicu Ledenka kao zamjenika zastupnika. Povjerenstvo je utvrdilo da su ostvareni uvjeti iz Članka 14. stavka 1. i 2. zakona o, zakona za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Matića kao i uvjeti za početak obnašanja dužnosti zamjenika zastupnika Ivice Ledenka. Slijedom navedenog, povjerenstvo na temelju Članaka 9. stavaka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora pred… jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika na način da dana 21. lipnja 2024. započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Ivana Matića. Danom donošenja ove odluke zastupničku dužnost zamjenika zastupnika počinje obnašati Ivica Ledenko. Drugo, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 6. sjednici održanoj 21. lipnja 2024. pisani zahtjev zastupnika Marka Krička za stavljanje mandata u mirovanje te prijedlog Socijaldemokratske partije SDP kojim se Ivana Ribarić Majanović određuje zamjenicom zastupnika, a koji podnesci su predsjedniku Hrvatskog sabora dostavljeni 14. lipnja 2024. Povjerenstvo je utvrdilo da je Marko Krička zastupničku dužnost u 11. sazivu Hrvatskog sabora započeo obnašati 16. svibnja 2024. kao zamjenik izabranog zastupnika Predraga Freda Matića kojem je mandat prestao istog dana podnošenjem ostavke i to s liste Socijaldemokratske partije SDP, Centar, Hrvatske seljačke stranke, Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom, Narodne stranke reformisti i Građansko-liberalnog saveza GLAS u 5. izbornoj jedinici. Budući da na navedenoj listi u 5. izbornoj jedinici nema neizabranih kandidata prema broju preferiranih glasova iz iste političke stranke kojoj u trenutku izbora pripadao zastupnik koji stavlja mandat u mirovanje, Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP je u skladu s odredbom Članka 42. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila Ivanu Ribarić Majanović kao zamjenicu zastupnika. Povjerenstvo je utvrdilo da su ostvareni uvjeti iz Članka 14. stavka 1. i 2. zakona za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Marka Krička kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Ivane Ribarić Majanović. Slijedom navedenog povjerenstvo na temelju Članaka 9. i stavka 2. i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dana 21. lipnja 2024. započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Marka Krička. Danom donošenja ove odluke zastupničku dužnost zamjenice zastupnika počinje obnašati Ivana Ribarić Majanović. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Zaključujem. Otvaram raspravu sa gospodinom Zekanovićem. Izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani potpredsjedniče hvala što ste mi dali riječ. Dakle, ja ipak trebam podsjetiti iako je slavljenički ton i ako će dvoje novih kolega prisegnuti da smo zamalo imali situaciju koja bi bila presedan zbog nedolaska članova SDP-a i MOST-a na sjednicu Mandatno-imunitetnog povjerenstva zamalo su oni koji su trebali prisegnuti danas ostali kući, a oni koji su htjeli otići kući zamalo su ostali još zastupnici u Hrvatskom saboru. Međutim, pošto smo mi iz vladajuće većine inkluzivni, otvorenog duha mi smo ipak evo ga ponovili sjednicu, dovukli, dovabili kolegu Grmoju i kolegu Đuriću na sjednicu i izglasali ove zamjene. Dakle, kolegama želim dobrodošlicu bez obzira što njihovi kolege nisu se prema njima ponašali ili ponijeli fer. Replika, ima nekoliko replika. Prva replika gospodin Grmoja. …/Upadica: A imamo prvo povredu Poslovnika./… A prvo povredu Poslovnika, gospodin Račan.

Hvala lijepa, sve u redu ali bila je replika pa moram dati opomenu. Gospodin Grmoja, replika. **Grmoja, Nikola (MOST)** Pa ja samo želim evo kolegi Zekanoviću čestitat na izlasku iz kazne. Bio je kažnjen bilo mu je zabranjeno govoriti određeno vrijeme nakon onog incidenta i drago mi je evo da je pušten iz kazne i da ponovno ga ovdje možemo čuti u Hrvatskom saboru.

i ajmo počet govorit malo o MOST-u. Ajmo malo o MOST-u govoriti. Dakle, nije bilo nikakvih svjetonazorskih pitanja po pitanju Selak Raspudić i gosp… i njezinog supruga nego je Božo Petrov htio u Europski parlament.

kleči na kukuruzu u Metkoviću. Dakle, to je ono što je bitno što hrvatska javnost mora znati. Nema nikakvog svjetonazora u MOST-u. To je ekipa bez svjetonazora, bez ideologije i potukli su se i rasturili stranku radi briselske love. Da, Nikola i hvala vam što ste me pustili iz kazne. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin Saša Đujić, replika. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ono što je važno, što javnost mora znati je da je odgovornost vladajuće većine da osigura kvorum kako na plenarnoj sjednici tako i na sjednicama odbora. Dakle, nije kvorum danas pao jer nije bilo zastupnika opozicije nego nije bilo ni zastupnika vladajućih koji u svakom trenutku imaju većinu. Dakle, razgovarali smo o tome, ali kad kolega Zekanović govori on nije bio na zadnje dvije sjednice Mandatno-imunitetnog povjerenstva i nitko nije pitao gdje se nalazi, da li šeta ili ne šeta, a većinu, a većinu odnosno kvorum su u tom trenutku držali opozicijski zastupnici. Tako da čisto i o tome moramo znat, a ova predstava i cirkus da se o ovome na ovakav način raspravlja, ovoga govori dovoljno samo za sebe. Hrvoje (HDS)** Dakle on govori o cirkusu, a onda sudjeluješ u cirkusu ali ja ću ipak ono reći što je bitno. Vi ste kolega Đujiću bili krajnje nepristojni, neinkluzivni prema svojim kolegama. A kad govorim o inkluzivnosti SDP je zapravo najinkluzivnija stranka kad može u svom članstvu još uvijek držati Peđu Grbina i kada i kada evo ga Hajdaša Dončića žele staviti za predsjednika stranke. Dakle, političare koji nemaju nikakve političke sposobnosti oni drže u svom okrilju i to je definitivno najinkluzivnija politička stranka u Hrvatskoj. **Radin, Furio (Nezavisni)** Povreda Poslovnika gospodin Jovanović. Gospodin Đujić, oprostite. i unatoč istrčavanju iz koalicije, utrčavanju pa je kritizirao premijera Plenkovića kao najgoreg sotonu. Je, je tu smo sjedili zajedno pa ste ga onda uzdizali. Dakle HDZ je najinkluzivnija stranka jer drži njega cijelo ovo vrijeme, a vjerojatno će ga držat dokle god im bude trebao. Kolega Đujić naravno da je to bila opomena jer nije bila povreda Poslovnika nego replika. Kolega Jovanović replika izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala predsjedniče. Pa gospodine Zekanoviću nažalost svaki vaš istup u ovom HS-u znači rušenje ocjene ugleda sabora za jednu decimalu. Prošli saziv završio je sa nekom bijednom dvojkom, a ako vi budete i dalje nastupali na ovaj način, bojim se da će ocjena biti nedovoljan. Zato vas molim dajte nemojte više ništa govorit do kraja saziva ovog mandata.

kad vidi vas u HS-u izać će na slijedeće izbore i glasovati protiv opcije u kojoj se vi nalazite. Svatko. Dobro, to je bio odgovor na repliku. Imamo sad još pojedinačnu raspravu, kolega Bulj izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Premda je ovo normalna procedura da se na prijedlog stranaka koje su dobile mandate saborski zastupnici, međutim ja ću iskoristiti priliku da ipak čestitam onim koji će dati sad prisegu i poglavito Ivici Ledenku jer vidim da je to problem Hrvoju Zekanoviću, najveći problem što dolazi Ivica Ledenko jer je s njegovoga područja. Naravno iskoristio bi ovu prigodu da i njemu i svima čestitam ovaj današnji dan kada će napokon evo Hrvoje Zekanović dobiti u vladajućoj većini Milorada Pupovca, naravno Domovinskom pokretu, evo tu od gospodina Penave, Ćipe, Kukavice i svih Josića, svih tu mojih prijatelja da im čestitam koaliciju sa Miloradom Pupovcem. To je vrlo jasno reći, a što se tiče ovoga glasanja o Mandatno-imunitetnom povjerenstvu to građani moraju znati, to su saborski zastupnici koji tj. to su ljudi koji su bili na listama i jednostavno to je dio procedure i kompliciranje ove rasprave na ovakvim temama je manje bitno ali moja, moje veselje je šta je Hrvoje Zekanović kao saborski zastupnik napokon doživio tu suradnju sa Miloradom Pupovcem kao dijelom većine. To je najveći uspjeh ovoga dana, a ne prebacivati na nešto šta je proceduralno, protokolarno, zamjena saborskih zastupnika to je nešto što ćemo imati i u budućnosti. Ali ovo je vijest. Vijest je da ekipa koja je prozivala Andreja Plenkovića i Milorada Pupovca onima koji slave pad Vukovara sa Stanimirovićem, da će danas postati predsjednik odbora Milorad Pupovac, to je bitno kolega Zekanoviću, bitno da ste se vi usidrili na listi na brod zvan HDZ inače ne bi vidjeli sabora. Vi ga vidjeli Hrvoje Zekanoviću ne bi da se niste usidrili na brod zvan HDZ. Stoga još jednom evo čestitam onima koji će prisegnuti već unaprijed. Hvala lipa. Imamo tri replike. Kolega Zekanović izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani kolega Bulj, da hrvatska javnost još jednom čuje isto jednu notornu činjenicu. Vaša stranka Most je u koaliciji s tim toliko kritiziranim SDSS-om u Šibensko-kninskoj županiji. Dakle vi ste u koaliciji s SDSS-om i vladate Šibensko-kninskom županijom što nije sporno. Pa vi ste političar koalirate, izabrali ste koalicijske partnere i to je SDSS. Vi gospodine Miro Bulj, vi ste u koaliciji sa SDSS-om. Ponovit ću još jednom ako vam to nije došlo do glave. Vi ste u koaliciji s SDSS-om. Hrvatska javnosti svaki put kad Miro Bulj govori nešto kontra SDSS-a, znajte da Miro Bulj laže jer on zapravo voli SDSS, on ga obožava jer je omogućio njegovim članovima brojne sinekure za koje je SDSS dignio ruke u Šibensko-kninskoj županiji. (MOST)** Pa evo sa srdačno ću odgovoriti heroju desnice koji je se mogao latiti i puške kad je bio Domovinski rat ali je to vrlo vješto izbjegao i na prevaru je ovdje vikao na Andreja Plenkovića da ga neće nikad stisnut mu ruku, neće biti nikad s njime, a što se tiče bojazni ulaska Ivica Ledenka koji će ovo pojasniti pitanje jer to je Šibensko-kninska županija, to će pojasniti Ivica Ledenko kolega Zekanoviću, a ja vama još jednom čestitam na koaliciji sa Miloradom Pupovcem kojega ćete danas imenovati za predsjednika Odbora nacionalnih manjina i za ljudska prava kao dio većine. Mi govorimo o odboru dijela većine, naravno da će tu pomoći SDP koliko imam informaciju jer je kolega Peternel stari SDP-ovac i vjerojatno je sa kolegom Arsenom Baukom taj problem premostio da SDP ostane čist …/Upadica predsjednik: Povreda Poslovnika kolega Zekanović izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Kad, kad nema. 238 naravno. Kad nema šta onda on lupeta bez veze. Dakle jesam kriv sam što '92. godine kad sam maturirao nisam napustio školovanje. Ma srami se Miro Bulj. Ako ti je to tvoj maksimum onda si stvarno promašio temu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović dobivate opomenu nije to bila povreda Poslovnika nego replika. Kolega Bulj isto izvolite. Hvala lijepo. Kolega je povrijedio čl. 238. Ovo je radi hrvatske javnosti da je kolega Zekanović mogao uzeti pušku kad je bio Domovinski rat, a nije. Hrvatska javnosti slušajte dobro, a nije. Hvala. Kolega Bulj isto tako bila je replika, dobivate opomenu. Kolega Mlinarić izvolite. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo. Evo kolegi Bulju jednoj velikoj stranci koja je izašla na europarlamentarne izbore i pobjedi ih jedna tiktokerica, tiktokerica pobjedi Most, Hrvatske suvereniste i HSP dobije više glasova od njih. Kolega Bulj vidim da silno vodite brigu o Domovinskom pokretu, to mi je jako drago pokazali smo da smo treća snaga na parlamentarnim izborima kad je 62% Hrvata i Hrvatica izašlo na izbore. Pokazali smo na europskim izborima da smo treća snaga u RH za razliku od vas koje vas je tiktokerica pobijedila, a što se tiče SDSS-a, Domovinski pokret je izbacio SDSS iz vlasti, nema Anje Šimprage da sjedi kao potpredsjednica Vlade, za razliku od vas kad ste bili u vlasti ostavili ste gospodina Miloševića za državnog tajnika, to javnost mora znat. Kolega Bulj izvolite odgovor na repliku. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega ja vam Ćipe još jednom čestitao što će danas postati dio vladajuće većine sa Domovinskim pokretom kroz Odbor za nacionalne manjine i ljudska prava, Milorad Pupovac. Nisam ja ovo rekao da ćete izać iz Vlade nego vaš kolega do vas, eto ga do vas kolega Ćipe okrenite se pogledajte, Igor Peternel. Da će iz sa Vlade, iz Vlade. Ja znači samo ponavljam riječi, a nisam ja rekao Plenkoviću ovdje vi ste lopov, nego ste vi to rekli Ćipe. Nisam ja rekao Plenkoviću da slavi pad Vukovara sa Stanimirovićem i Miloradom Popovcem nego ste vi to rekli. Vi ste digli kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića, nisam ja to napravio. I bolje i ne biti u ovome saboru nego varati narod lažima i obmanama. Ja sam ponosan da ne budem u ovome saboru, znam da nije ovo ćaćino, ovo je predstavničko tijelo naroda, a vi ste s ovim činom lagali narod. **Jandroković, Gordan Evo kolega Miro Bulj koji je jedno kratko vrijeme bio sa mnom u 4. gardijskoj brigadi, opetovano ponavlja moje ime i ja naravno moram branit ugled i sebe i cijele 4. gardijske brigade jer to smatram osobni interes. Je li zašto? Mi imamo stavove, ja prvi imam stav od prvog dana znači kad sam se nekako afirmira kao osoba i u tome svemu vrlo jasno komuniciram. I kroz Domovinski pokret vrlo jasno komuniciramo stvari, komuniciramo šta radimo, šta želimo, šta ne želimo i tu nema nikakve magle. Jasno je da možda i dogodit će se i bilo je nekakvih pogrešaka možda u koracima jer nitko nije svemoguć ali budite sigurni da Domovinski pokret zna šta želi, on je vrlo jasno reka da neće podržati taj odbor da neće podržati Milorada Pupovca na čelu tog odbora iz jasnih razloga koje smo vrlo jasno komunicirali, a isto tako jasno smo komunicirali šta mi radimo u ovoj vladi zašto smo unutra i kolega Miro Bulj mi smo vas zvali

prijatelju moj danas dio vladajuće većine postaje Milorad Pupovac, a vaš kolega Igor Peternel ispred vas pogledajte ga, je javno izjavio ako bude imenovan na prijedlog HDZ-a u ovome slučaju, Milorad Pupovac da ćete vi junački i hrabro izać iz većine. To ste vi rekli. Vi nas pozivate da mi podržimo sad vidimo da bi podržali Plenkovića. Prema tome vi ste govorili kolega Kukavica tj. vaša stranka da je Milorad Plenković, Andrej Plenković i Stanimirović, metnuli ste plakat oni koji slave pad Vukovara. Znači to je bilo javno objavljeno

Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Molim vas!

kolega Bulj izvolite.

povredu Poslovnika.

povjerenstva. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu Županijskog suda u Šibeniku za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Kristine Ikić-Baniček, zastupnice u Hrvatskom saboru. Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Molim vas! Za vrijeme Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka po zahtjevu Županijskog suda u Šibeniku poslovni broj Kž-51/2022-4 protiv Kristine Ikić Baniček povodom njene žalbe uložene na prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Sisku poslovni broj K-311/2018-19 od 21. prosinca od 21. prosinca 2021. u predmetu po privatnoj tužbi, privatnog tužitelja Igora Ahmetovića zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 1. i 2. Kaznenoga zakona. Glasujmo. 126 glasova za, dakle donesena 126 glasova za, dakle donesena je odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Imamo još jednu sličnu. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu privatnog tužitelja Dinka Kreštalice za davanje odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Kristine Ikić Baniček zastupnice u Hrvatskom saboru. Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje prijedlog odluke, za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za nastavak kaznenog postupka po zahtjevu privatnog tužitelja Dinka Kreštalice iz Zadra protiv Kristine Ikić Baniček, zastupnice u Hrvatskom saboru pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem K-1058/2021 zbog kaznenog djela protiv ugleda i časti, klevete iz čl. 149. st. 1. i 2. Kaznenog zakona. Glasujmo. I ovdje 123 glasa za. Dakle donesena je odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Sada idemo na još dvije odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Dakle izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Marka Kričke i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice Ivane Ribarić Majanović. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Molim glasujmo. 132 glasa za, jednoglasno donesena je odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. I drugo izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Matića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ivice Ledenka. Rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje prijedlog odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Molim glasujmo. 118 glasova za, dakle jednoglasno je donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Nakon što smo donijeli ove odluke prelazimo na davanje prisege zastupnice i zastupnika. Tu su s nama zastupnica i zastupnik. Pozdrav zastupniku Matiću i zastupniku Krički, hvala im lijepo na dosadašnjem obnašanju dužnosti i možda se vidimo. U čl. 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ prisežem. Pročitat ću tekst prisege. u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Zastupnica Ivana Ribarić Majanović. **Ribarić

i zastupnici i zastupniku želim uspješan mandat. …/Pljesak./… Tako smo došli do kraja, vidimo se u utorak. Nadam se kao osmina finala kao ekipa koja će igrati u osmini finala Europskog prvenstva.